ispričavam se zastupnik Maro

Glasovanje je završeno. Utvrđujem da je većinom glasova 78 za, 6 suzdržanih i 32

Glasovanje je završeno. Utvrđujem da je većinom glasova 78 za, 6 suzdržanih i

Zastupnik Sinčić. Izvolite.

Molim cijenjene zastupnice i zastupnike da pristupe glasovanju tko je za to da se predloženi amandman uvrsti u konačni prijedlog zakona?

Molim cijenjene zastupnice i zastupnike da pristupe glasovanju tko je za to da se predloženi amandman uvrsti u konačni prijedlog zakona?

amandman Vlade se prihvaća.

Molim cijenjene zastupnice i zastupnike da pristupe glasovanju tko je za to da se predloženi amandman uvrsti u konačni prijedlog zakona?

Molim cijenjene zastupnice i zastupnike da pristupe glasovanju tko je za to da se predloženi amandman uvrsti u konačni prijedlog zakona?

Molim cijenjene zastupnice i zastupnike da pristupe glasovanju tko je za to da se predloženi amandman uvrsti u konačni prijedlog zakona?

Glasovanje je završeno. Utvrđujem da je većinom glasova 78 za, 6 suzdržanih i 32 protiv

Glasovanje je završeno. Utvrđujem da je većinom glasova 78 za, 6 suzdržanih i 32 protiv

Glasovanje je završeno. Utvrđujem da predloženi amandman nije

Molim uključite se i glasujmo. Glasovanje je završeno. Utvrđujem da je većinom glasova 78

Cijenjene

Zahvaljujem

čemu je problem.

Pa ću ponoviti

Hvala.

Hvala lijepa. Odgovoriti će uvaženi zastupnik Robert

Budući da smo potrošili gotovo 4 sata na ovu prevažnu temu za hrvatski narod i svekolike hrvatske građane onda ćemo preći na jedan puno manje važnije zakon konačni prijedlog Zakona o lokalnim izborima, drugo čitanje, P.Z.BR.8. (SDP)** Gospodine potpredsjedniče klub SDP-a moli stanku u trajanju od 10 minuta da bi se konzultirali oko rasprave po ovome prevažnom zakonu kako ste rekli. **Reiner, Željko (HDZ)** Samo izvolite. Može. Vidimo se u 16,10. Ja

Aha, u ime kluba. Gotovo. Ja sam mislio da ste vi ekspeditivno to već riješili. Izvolite uvaženi zastupnik Peđa Grbin u ime kluba SDP-a. Izvolite. **Grbin, Peđa (SDP)** Poštovane kolegice i kolege, tijekom sjednice Odbora za Ustav postavili smo pitanje da li se ovaj zakon odnosi na gospodina Vlahušića ili ne i ukazali da su autori zakona pogriješili jer su smetnuli s uma činjenicu da 2010. godine kada je počinjeno predmetno kazneno djelo uvjetna osuda nije bila kazna, nego mjera opreza i da ona zbog toga nije u dosegu ovog zakona. Danas smo na stolove dobili amandmane Vlade Republike Hrvatske na predmetni zakon iz kojih je jasno, eksplicitno i nedvojbeno da je ovaj prijedlog zakona usmjeren jedino i isključivo na to da bi gospodina Andru Vlahušića maknuo iz utrke za gradonačelnika Dubrovnika. To treba otvoreno reći. Svaki put kad smo ukazali na vaše greške i da ne uspijevate sankcionirati gospodina Vlahušića vi ste nešto mijenjali. E pa s obzirom na navedeno, mi u raspravi o ovom zakonu nemamo namjeru sudjelovati. Izglasajte ga,

Konačni prijedlog Zakona o lokalnim izborima, drugo čitanje, P.Z. br. 8. Predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista Na temelju članka 2. Ustava RH i članka 172. i 190. Poslovnika. Materijal vam je dostavljen u pretince. Ovaj zakon raspravljat ćemo sukladno odredbama Poslovnika koji se odnose na drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika. Vlada je dostavila mišljenje i podnijela amandmane. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, a njihova izvješća primili ste na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. Uvaženi zastupnik Maro Kristić. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici, poštovana predstavnice Ministarstva pravosuđa. Evo danas smo imali dosta priliku raspravljati o moralne odgovornosti pa smo već jutros rano krenuli sa problematikom Ustavnog suda gdje su neki od zastupnika tražili ostavku našeg ministra Orepića pozivajući se na moralnu odgovornost kako on mora za one svoje izrečene riječi pokrenuti istragu. Ako ne pokrene istragu da treba kao ministar unutarnjih poslova Danas smo raspravljali i o jednom banalnom kaznenom djelu radi kojeg se jednom od naših zastupnika skida imunitet upravo danas odnosno sljedeći put kada se bude glasovalo u ovom Domu. Sada raspravljamo o tome da se onima koji 25 zadnjih godina potkradaju, sustavno potkradaju Hrvatsku državu i onima koji su osuđeni za najteža kaznena djela zabrani kandidiranje na izborima za jedinice lokalne, područne i regionalne samouprave. Žao mi je što kolege zastupnici SDP-a i Kukuriku koalicije i HNS-a neće sudjelovati u ovoj raspravi. Ali vjerojatno zato što nemaju argumenata protiv donošenja jednog ovakvog zakona. Te argumente nisu znali iznijeti niti u prvom čitanju, niti evo danas nisu spremni sudjelovati u ovoj raspravi. Dakle, pred nama je Zakon o dopunama Zakona o lokalnim izborima koji je prošao redovnu proceduru prvo čitanje u Saboru, proces rasprave na web-u. Dobio je podršku Odbora za zakonodavstvo, Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, te uz amandman Vlade koji se odnosi na propisivanje dvostrukog kataloga kaznenih djela se nalazi danas pred nama. U procesu prvog čitanja zakona kao što sam rekao nije bilo značajnijih prijedloga od strane zastupnika koji su raspravljali o prijedlogu zakona, a u ostavljenom roku za raspravu putem web-a javili su se samo GONG i jedna fizička osoba. GONG je tražio još strožije odredbe po pitanju zabrana I jedna fizička osoba koja je dala svoje prijedloge, međutim ti se prijedlozi nisu odnosili na meritum zakona kojeg mijenjamo. U odnosu na prvo čitanje uvedene su izmjene u katalog kaznenih djela na način da se propisuje dvostruki katalog katalog kaznenih djela po KZ '97. i KZ 2011. kako bi svi koji su počinili kaznena djela obuhvaćena prema jednom i drugom KZ-u bili obuhvaćeni ovim zakonom. Istovremeno ovaj se zakon proteže i na period rehabilitacije, dakle zabrana kandidiranja odnosi se na na period izvršenja kazne i na period rehabilitacije. Također, uvedena je jedinstvena odredba kao zabrana za kandidiranje, a to je pravomoćna zatvorska kazna uključujući uvjetnu osudu u trajanju od najmanje 6 mjeseci koja se odnosi na izvršenje kazne i period rehabilitacije. U odnosu na pitanje izdavanje izvadaka iz kaznenih evidencija za potrebe kandidiranja Ministarstvo pravosuđa će na vrijeme osigurati sve stručne i tehničke kapacitete potrebne za obavljanje ovih poslova. I na posljetku ovaj prijedlog zakona uvažava sve upute Ustavnog suda i sve njihove presude. I naravno ukoliko dođe do ocjene njegove ustavnosti mi smo sigurni da će on tu ocjenu izdržati, a opaske gospodina Grbina vezano da se zakon odnosi na jednu osobu apsolutno ne stoje. Ovo je zakon koji rješava pitanje moralne odgovornosti. On je jedan supstitut za pitanje moralne odgovornosti koji na žalost ne postoji u hrvatskoj politici. Na žalost mi još uvijek na hrvatskoj političkoj sceni imamo situaciju da se i dalje kandidiraju osuđene osobe i to osobe osuđene za najteža kaznena djela, a pogotovo za ono kazneno djelo koje smatram da je najteže u odnosu na dužnost koju može obavljati jedan političar, a to je kazneno djelo protiv službene dužnosti. Zahvaljujem. Hvala vam lijepo. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Želi li predstavnik Vlade dodatno obrazložiti mišljenje na podnesene amandmane? Da. Uvažena državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa gospođa Maja Grubišin. Izvolite. **Grubišin, Maja** Poštovani potpredsjedniče, uvaženi zastupnici. Dakle, Vlada Republike Hrvatske se ne protivi donošenju predloženog zakona koji je podnio Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista, s tim da Vlada predlaže se izvrše odgovarajuće izmjene i dopune predloženog teksta kako smo sada prethodno čuli. Ovim zakonskim prijedlogom propisuju se zapreke za kandidiranje za člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne samouprave i za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i njihove zamjenike, a u koju svrhu se izdaje potvrda o podacima iz kaznene evidencije što je u nadležnosti Ministarstva pravosuđa a ne sudova. Katalog kaznenih djela koja predstavljaju zapreku za kandidiranje mora biti određen dakle odnosno potrebno je da isti sadrži točne nazive kaznenih djela uz pozivanje na članke kako važećeg Kaznenog zakona koji je stupio na snagu kao što znamo 1. siječnja 2013., tako i onog ranijeg važećeg Kaznenog zakona. U skladu sa svim navedenim, Vlada RH na temelju članka 85. Ustava i članka 196. Poslovnika Hrvatskog sabora na predmetni konačni prijedlog zakona podnosi dva amandmana. Prvim amandmanom utvrđuju se nazivi kaznenih djela iz važećeg Kaznenog zakona kao uz zadržavanje kataloga kaznenih djela iz ranije važećeg zakona. A drugim amandmanom utvrđuju se obveza pribavljanja potvrde o podacima iz kaznene evidencije kako bi se sukladno istoj utvrdilo postojanje ili ne postojanje zapreka za kandidiranje na lokalnim izborima. Toliko što se tiče Vlade RH. Hvala. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. I prvi se javio Klub zastupnika HDZ-a u ime kojega će govoriti uvaženi Marko Šimić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je Konačni prijedlog zakona o dopunama Zakona o lokalnim izborima. Kako sam istaknuo u raspravi prilikom prvog čitanja ovoga prijedloga zakona iz zakona koji se predlaže jasno je vidljiv cilj koji se ovim izmjenama želi ostvariti. Taj cilj je zapravo zaštita digniteta članova predstavničkih tijela jedinice lokalne (regionalne) i područne samouprave te općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i njihovih zamjenika. Isto tako cilj je povećanje povjerenja birača u predstavnička i izvršna tijela vlasti jedinica lokalne samouprave. S obzirom da je prvo čitanje prošao i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o izboru zastupnika u Hrvatski sabor, vidljivo je nastojanje predlagatelja za ujednačavanjem kriterija za zapreku kandidiranja na svim razinama vlasti, što je još jedan argument da ne govorimo o zakonu koji se donosi ad hominem. Kako je i uvaženi kolega Grbin rekao u svome izlaganju nakon stanke koju su zatražili u ime kluba, ovaj zakon po njegovom stručnom mišljenju ne obuhvaća onog čovjeka zbog kojeg ovog predlagatelja prozivaju zapravo za donošenje ovoga zakona. U periodu između prvog i drugog čitanja provedena je javna rasprava odnosno javno savjetovanje putem internetskih stranica Hrvatskog sabora. Provedena je i održana tematska sjednica Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Sjednica je bila nešto šire teme, raspravljalo se o izbornom zakonodavstvu u RH, rasprava je provedena i u dva preostala zainteresirana odbora Odboru za zakonodavstvo, te Odboru za pravosuđe. Mišljenja i zaključci zajedno sa prijedlozima za poboljšanje zakona dostavljeni su predlagatelju. Klub zastupnika HDZ-a svoje je prijedloge dao kroz raspravu u prvome čitanju. Smatramo da je predlagatelj uvažavajući sugestije i prijedloge kroz raspravu za drugo čitanje u određenom dijelu poboljšao kako sadržaj tako i u nomotehničkom smislu poboljšao ovaj prijedlog zakona, unaprijedio je konačni prijedlog zakona, te je učinio ovaj zakon sigurno jasnijim i u određenom dijelu i bolji. Prihvaćene su primjedbe Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav i ostalih odbora kao i istovrsne primjedbe koje su kroz raspravu dali zastupnici u Hrvatskom saboru, te GONG u okviru javnog savjetovanja tako što je dodatno razmotrena odluka Ustavnog suda RH od 24. rujna 2015. godine. Naime, Ustavni sud upozorio je da se prilikom uvođenja naziva kaznenog djela izbjegava citiranje Kaznenog zakona imajući u vidu predvidive izmjene kaznenog zakonodavstva. Stoga smatramo dobrim činjenicu da predlagatelj kod formiranja kataloga kaznenih djela koja znače zapreku za kandidiranje na izborima da se vodi upućivanjem na zaštitni objekt kaznenog djela. Važno je napomenuti da je Vlada RH kroz izraženo mišljenje predlagatelju predložila određene amandmane koji našega kluba dodatno pojašnjavaju odnosno dodatno čine određenim kaznena djela u navedenom katalogu koji se predlaže ovom zakonskom izmjenom. Kroz raspravu po odborima postalo je evidentno da će katalog kaznenih djela biti materija koja će se kroz određeni vremenski period primjene ovog zakona vjerojatno dopunjavati i mijenjati odnosno biti će podložna korekcijama, no međutim potrebno je početi primjenjivati ovaj zakon kako bi se i vidjele stvari koje treba dodatno poboljšati. Razmatrajući ovaj konačni prijedlog zakona uočene su određene teškoće prilikom određivanja stupnja krivnje, svrhe odnosno razloga počinjenja kaznenog djela, kako predlagatelj navodi radi pribavljanja imovinske koristi. Obzirom da sudovi u RH ne vode evidencije o načinu na koji bi određeno djelo bilo počinjeno, teško će biti vidljiva iz te evidencije svrha odnosno razlog počinjenja. Očekujemo da će Vlada RH odnosno odnosno resorno ministarstvo odnosno Ministarstvo pravosuđa posebnim odnosno provedbenim aktima urediti većinu odnosno odrediti način prikupljanja svih potrebnih informacija za određivanje zapreke kandidature kako bi ovaj zakon zaživio u punom smislu, ostvario svoje ciljeve s kojima je predlagatelj računao od samog početka predlaganja ovog zakona u prvo čitanje. Što se tiče Kluba zastupnika HDZ-a mi ćemo ovaj konačni prijedlog zakona podržati i poduprijeti ga ga i prilikom glasovanja glasovat ćemo za ovakav prijedlog. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. U ime zastupnika MOST-a govorit će uvaženi zastupnik Robert Podolnjak. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege i predstavnice Ministarstva pravosuđa. Dozvolite da prije svega u ime Kluba zastupnika MOST a izrazim žaljenje zbog odluke zastupnika SDP-a da ne sudjeluju u ovoj raspravi i da su demonstrativno napustili sabornicu iako na Odboru za Ustav imali smo raspravu o ovom konačnom prijedlogu zakona, iako je i od zastupnika SDP-a bilo navedeno da imaju određene sugestije za proširenje Kataloga kaznenih djela koji se navodi u ovom konačnom prijedlogu zakona. Očekivali smo i u raspravi da eventualno podnesu i određeni amandman. Dozvolite mi da uvodno kažem da je ovaj konačni prijedlog zakona poseban po jednoj činjenici koju bih naročito želio istaknuti, a to je činjenica da je ovaj konačni prijedlog zakona prošao cjelovitu proceduru, ne samo dva čitanja u ovom Domu nego i savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, rekao bih kao prvi zakonski prijedlog jednog kluba zastupnika koji je kao takav bio objavljen na web stranici Hrvatskog sabora, bio otvoren za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću između prvog i drugog čitanja. I to je jedna novina koja u ranijim mandatima nije bila prisutna. Očekujemo da će i drugi prijedlozi zakona koje upućuju klubovi zastupnika također proći tu istu proceduru. Pa mi i sada imamo niz prijedloga zakona koji su upućeni u saborsku proceduru, ali nisu otvoreni za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Oni koji su nama ispravno uputili kritiku da zakonski prijedlozi koje upućujemo trebaju proći tu proceduru, trebali bi i sami uvažiti svoju kritiku. Savjetovanje je pokazalo da je ovaj zakon potreban. Nevladina udruga GONG koja se i naročito bavi pitanjima izbornog zakonodavstva, pozitivno je ocijenila i svrhu i svrhu i namjeru ovog zakonskog prijedloga i dala određene korisne sugestije u svezi definiranja kataloga kaznenih djela. Činjenica je da je i to najteži aspekt reguliranja koji smo predvidjeli ovim zakonskim prijedlogom. Dakle, kako na najbolji mogući način definirati kaznena djela koja su zapreka za kandidiranje na lokalnim izborima. U tom smislu treba sagledati i amandman Vlade Republike Hrvatske u svjetlu nastojanja da se taj katalog što je moguće i pažljivije definira ne s namjerom da se na bilo koji način zakonske odredbe tako definiraju da bi se u njima mogao prepoznati bilo koji pojedinac, nego da te zakonske odredbe budu nedvojbene u primjeni da obuhvaćaju sva ona teška kaznena djela koja su nam važna za definirati kao zapreku za kandidiranje i da bi prošla na testu ustavnosti. Mi unaprijed ne možemo govoriti kako bi postupio Ustavni sud, da li bi i ove zakonske odredbe prošle na testu razmjernosti. Mi smatramo da. Uvjereni smo u to, radili smo to s namjerom da te odredbe nikako ne budu upitne sa stajališta ustavnosti, imajući u vidu da će se na predstojećim lokalnim izborima kandidirati izvanredno veliki broj osoba. Nama je teško čak i reći, ali vjerojatno možemo govoriti o nekoliko desetaka tisuća osoba koje će se kandidirati u svim općinama, gradovima i županijama. Dakle, ovdje ne možemo govoriti o nekom malom broju pojedinaca, ovo je riječ o ogromnom broju ljudi koji će morati pribaviti određeno uvjerenje da nisu osuđeni za određeno kazneno djelo koje će biti navedeno u ovome zakonu. Želimo jasno reći da možda bilo logičnije ovo prvo propisati za Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, ali s obzirom da su lokalni izbori predstojeći u svibnju iduće godine, mi smo morali ovaj zakon staviti u proceduru kako bi on bio izglasan do kraja ove godine i kako bi se nadležna državna tijela mogla pripremiti za primjenu ovog zakona, a naravno što je sugerirao i GONG, da se Katalog kaznenih djela kao što je ovaj, mora predvidjeti i u Zakonu o izborima zastupnika. On je sad bitno drugačiji nego što je predviđen ovim našim našim prijedlogom zakona. I drugo kao što znamo Ustavni sud je i dio tog kataloga ocijenio neustavnim. No, treba isto tako imati u vidu da se u međuvremenu bitno promijenio i sastav Ustavnoga suda, dakle, u odnosu na tadašnji sastav sada imamo i deset novih ustavnih sudaca, i bilo koje pozivanje, pa čak i na odluku koja je bila tadašnjeg Ustavnog suda, ne mora značiti da će novi Ustavni sud u novom sastavu na isti način promatrati Katalog kaznenih djela i namjeru zakonodavca da regulira ovo pitanje zabrane kandidiranja na način koji je predviđen ovim konačnim prijedlogom zakona. Mi smo u izradi i ovog konačnog prijedloga zakona konzultirali čak i relevantnu međunarodnu normativnu djelatnost po ovom pitanju. Zanimljivo da je i prošle godine objavljeno i Izvješće Venecijanske komisije o isključenju iz Parlamenta osuđenih osoba, dakle postoji izvješće koje je svojevrsna kompilacija ustavnih i zakonskih normi pojedinih država članica Vijeća Europe u kojima se govori na koji način države reguliraju pitanje i zabrane kandidiranja pojedinih osoba u konkretnom slučaju za zakonodavno tijelo. Ono što dakle i mi ovdje propisujemo iako za predstavnička tijela lokalne samouprave namjera je naravno to regulirati i na višoj razini dakle najvišeg predstavničkog tijela Sabora RH. Ali sasvim Ali sasvim je nedvojbeno da se uskraćivanje javne službe može propisati ili Ustavom ili zakonom. I kao što se navodi u izvješću Venecijanske komisije koja je usvojena u listopadu 2015. godine to je legitimni cilj za ispravno funkcioniranje i očuvanje demokratskog poretka. Prema tome ono što činimo je apsolutno u skladu s izvješćem Venecijanske komisije, apsolutno je u skladu i sa kodeksom dobre prakse u izbornim stvarima gdje se također navodi da se bilo koja zabrana kandidiranja na izborima mora regulirati Ustavom, odnosno zakonom što i mi činimo. Niz je zemalja koje na vrlo različite načine definiraju odnosno zaprečuju kandidiranje osobama u izborima za predstavničko tijelo. Kazne su, dakle osude za kazneno djelo su također vrlo različite ili vremensko razdoblje osude za određeno kazneno djelo. Zapravo ne postoji jedan normativ i jedno rješenje. Neke države su mnogo strože od drugih. U nekim državama dovoljna je bilo koja osuda za kazneno djelo. U nekima su posebno propisana određena teška teška kaznena djela ali ne postoji jedan isključivi obrazac. Mi smo se opredijelili na temelju svih sugestija, na temelju javne rasprave, na temelju svega onoga što je napisano i u stručnoj javnosti između ova dva čitanja za katalog kaznenih djela koji je u ovom konačnom prijedlogu zakona. I imajući u vidu i amandman Vlade o kojem će se izjasniti predlagatelj kada za to bude vrijeme kada će se odlučivati o konačnom prijedlogu zakona. Mi smatramo da ga treba prihvatiti i da je to dobar putokaz u naknadnoj i kasnijoj regulaciji zabrane kandidiranja osoba za u izborima za Hrvatski sabor. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala vam lijepa. Imamo jednu repliku uvaženog Mare Kristića. Izvolite. Hvala lijepo predsjedniče. Kolega Podolnjak i ja sam nešto htio reći o usporednoj praksi sa susjednim zemljama. Naime, da se ne bi reklo da smo mi ovdje u Hrvatskom saboru i mi kao klub predlagatelja isisali ovaj zakon iz prsta, da je on jedini takav zakon. Naime, kao što svi znate Hrvatska se na korupcijskoj ljestvici nalazi vrlo nisko, znači jedna je od najkorumpiranijih zemalja po svim istraživanjima. Što se tiče usporedne prakse sa sličnim zakonima u drugim zemljama okruženja ovaj zakon je sigurno među, jedan od onih koji su najlabaviji. Dakle ima puno zemalja u okruženju koje su se puno restriktivnije postavile prema zabranama za kandidiranje na izborima za lokalnu, regionalnu i područnu samoupravu. I htio sam još iskazati također i na jedan način žaljenje što su kolege napustile sabornicu jer mislim da su svojim konstruktivnim prijedlozima mogli pridonijeti ovoj raspravi. I kao što se sjećam kolega Grbin je na odborima na kojima sam i sam sudjelovao imao neke konstruktivne prijedloge koji su ga mogli samo unaprijediti i žao mi je što su pokušali poentirati na tome da zakon odnosi na samo jednu osobu. Apsolutno o tome nema riječi, ako tu osobu taj zakon kači to je njegov problem, on je pravomoćno osuđena osoba i upravo zbog takvih se ovaj zakon i donosi a ta osoba također u ovom trenutku ima protiv sebe još jedan postupak koji se vodi i uskoro će protiv njega biti druga optužnica. I ne znam koga se štiti, ne znam zašto. Da se tako postavljalo prema stvarnim problemima u hrvatskom društvu danas mi ne bi imali vanjski dug da smo se toliko borili za naše gospodarstvo i gospodarstvenike koliko se potrošilo energije u prvom čitanju da se govori o jednoj osobi. Dakle mi u niti jednom trenutku nismo spomenuli tu jednu osobu a vi ste ga spomenuli tisuću puta a sada kažete da se zakon ne odnosi na njega pa onda kažete da se zakon odnosi na njega, pa ne vidim u čemu je problem. Hvala lijepa. Odgovoriti će uvaženi zastupnik Robert Podolnjak. **Podolnjak, Robert (MOST)** Evo zahvaljujem kolegi Kristiću ali evo samo za primjer što vam nisam rekao, nekoliko država da vidite kako to drugi reguliraju slično pitanje koje mi danas raspravljamo. Primjerice u Estoniji postoji opća zabrana kandidiranja bez obzira na vrstu kaznenog djela i dužinu zatvorske kazne. U Izraelu dovoljno je da ste osuđeni za, na više od 3 mjeseca zatvora. U Latviji osobe osuđene za kazneno djelo počinjeno sa namjerom ne mogu se kandidirati. U Kanadi osoba osuđena za korupciju u prethodnih 5 godina ne može biti kandidat. U Danskoj ne može biti kandidat osoba koja je počinila djelo kojega u očima javnosti čini nedostojnom funkcije zastupnika. Na Islandu je uvijek neokaljani ugled što god to zakonski značilo i kako to sudovi tumačili. Na Cipru, osobe koje su osuđene za djelo koje uključuje moralne vrijednosti poput poštenja, časti i ugleda. Naveo sam samo dio zemalja koje vrlo rigorozno definiraju i normativno propisuju uvjete za zabranu kandidiranja. Hvala lijepa. Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika HNS-a govoriti će uvažena zastupnica Nada Turina-Đurić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, predstavnici ministarstva. Najprije moram iskazati, a ne znam šta da kažem ogorčenje da se znači cijeli danas dan ovaj Sabor radi od ujutro dopuna dnevnog reda, stanke, saborski odbori, cijeli dan mi ne znamo da li će se ova sjednica nastaviti nakon toga ili se neće nastaviti nakon toga. Znači nakon svega u 4.15. se sjednica nastavlja eto nekim čudom baš ovim zakonom. Što moram reći da je da je dno dna hrvatske politike a za očekivati je valjda da ćemo nakon ove točke nastavit sa raspravom o proračunu. Pa ćemo jedan zakon koji ide evo ad hominem to je sasvim jasno, a u prvom pokušaju se nije uspjelo u tome pa se sad to radi i čini u drugom pokušaju da će se izgleda i proračun donesti isto tako u mraku kao što se i ovaj prijedlog zakona će se raspraviti u mraku, kukavički. Vi ste kukavice. Nemojte se smijati. Ovo je dno politike. Vraćanje duga HDZ-a za neke druge ustupke MOST-a i vas kolege može biti sram da se donose zakoni protiv osoba koje su ustvari svoje kazne odležali, koji su svoje kazne isplatili i onda da se mijenjaju zakoni na način da se malo doda kako bi se ipak te ljude podvelo pod te zakone i onemogućilo im se kandidiranje. Pa što se ne kandidirate gospodine Kristiću svojim sposobnostima, snagom, pameću i ljepotom i pobijedite gospodina Vlahušića. Što to ne učinite? Nego zloupotrebljavate Parlament da bi se riješili političkog protivnika a ja se duboko nadam da će vaši birači to prepoznati i da vas nikad neće izabrati za gradonačelnika. Ovo je farsa u kojoj ja sam došla ovdje samo reći ovih nekoliko rečenica i na replike odgovarati neću i isto tako ću napustit ovu sabornicu a ono čega se bojim da ćemo kažem nakon ove rasprave sudjelovati i početi sa raspravom o proračunu RH gdje će se valjda iscrpiti sve rasprave budući da jednog dobrog djela zastupnika nema. To je problem funkcioniranja Sabora, problem funkcioniranja Sabora da mi danas ujutro ne znamo što ćemo u ovom Saboru raditi kao slijedeću točku dnevnog reda. U nekoliko navrata se zvalo iz odbora, iz tajništva, iz klubova da se pita što će se raditi u Saboru tokom popodneva. Odgovora nije bilo. Ja sam ovo točku i prijavnicu za ovu točku tražila sad na ovom stolu, bila je u sredini. Obično kad je točka na dnevnom redu onda je prva u prvom redu. Znači za očekivati je da ide proračun Ko će govoriti o proračunu a vjerojatno netko iz MOST-a i netko iz HDZ-a. Hvala vam kolege na ovakvoj vrsti demokracije, u takvoj demokraciji s vama nećemo sudjelovati. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Ja ne znam kog se zvalo ali očito se nije zvalo onog kog treba jer se znalo kojim redom će ići točke. Imao niz replika ali ne znam da li ima smisla sada replike? …/Upadica se ne čuje./… Dapače, evo onda ćemo krenuti, prva je uvaženog zastupnika Mare Kristića. Pa evo žao mi je da gospođa Đurić ima problem s time da joj radno vrijeme može trajati i iza 4 sata. Mi smo naučili da je ovaj Sabor znao zasjedati do 10, 12, 24, znači mi moramo uvijek biti dostupni. Međutim, sjećam se da smo ne tako davno imali ovdje situaciju u Hrvatskom saboru kada smo cipelarili ljude koji su negdje u mladosti stavili nekad neku ustašku kapu na glavu, pa se sjećam da smo cipelarili jednog čovjeka koji je prijavio bio lažnu adresu samo što nismo prognali te ljude bili tada iz Hrvatske. A sada je problem donijeti jedan zakon koji pravomoćno osuđenim osobama zabranjuje kandidiranje. To je jedan vrhunac licemjerja u hrvatskom društvu i žalosno je da ovakvi ljudi poput gospođe Đurići izlaze i iznose na ovakav način činjenice koje nemaju veze s ničim. Hvala. Hvala. Slijedeći se javio uvaženi zastupnik Grmoja. **Grmoja, Nikola (MOST)** Poštovani potpredsjedniče evo žao mi je što nema kolegice ovdje da u biti imamo priliku odgovoriti na ove optužbe koje je ona iznijela na račun MOST-a i na račun kolega iz HDZ-a. ovom zakonu i ovom našem zakonskom prijedlogu smo imali već prilike raspravljati, znači nismo se od nikoga skrivali, po medijima se vodila polemika je li ovaj zakon usmjeren protiv gospodina Vlahušića, pa se onda pisalo da je MOST promašio metu i prvi put, i drugi put i evo sad je na kraju ispalo ipak da taj zakon pogađa gospodina Vlahušića i sad su se oni povukli i govore da je ovo zakon koji je namijenjen isključivo jednoj osobi. Ne ovo je zakon koji je namijenjen svima onima koji su pravomoćno osuđeni, koji su se ogriješili o zakon a to što postoje političke stranke koji kandidiraju takve osobe to je isključivo njihov problem. To ne može biti problem nas koji želimo donijeti takav takav zakon. A sjetimo se, bilo je još zakona koji su bili namijenjeni i koji su ciljali na samo jednu osobu. Sjetimo se lex Perković na primjer zakona koji je donesen i donijela ga je upravo Vlada u kojoj je sudjelovao HNS kako bi se zaštitilo jednu osobu od progona. Znači, očito ta ekipa voli štititi one koji su se na nekakav način ogriješili o zakon ili ubojstvima ili krađama ili pronevjerama. Mi nismo ti. Meni je žao što to kolege iz HNS-a ne mogu shvatiti, ali mi ne želimo imati posla sa takvima niti želimo da takvi u politici imaju ikakvog prostora. I na tome ćemo i dalje inzistirati i za to ćemo se zalagati. Zahvaljujem zastupniku Grmoji. Zastupnik Marko Vučetić javio se za repliku. **Vučetić, Marko (Nezavisni)** Evo zahvaljujem. Ispričavam se što ću nakon ovog cjelodnevnog citiranja Biblije i ja krenuti sa jednim gotovo religijskim stavom, a to je da ne mogu vjerovati da imamo u Saboru one najrigidnije zastupnike politike i države kao instrumenta legitimnog nasilja. Jer uistinu, ukoliko želimo sačuvati u njezinoj demokratičnoj formi onda ćemo odstupiti od načela legitimnog nasilja. Jer nikako drugačije ne mogu nazvati nego nasilništvom jedan oblik da pokušavamo zaštititi i obraniti ljude koji su osuđeni, kojima je presuđeno zbog toga što su zloupotrebljavali položaj i ovlast i u isto vrijeme očekivati da ćemo sačuvati demokraciju. Onaj tko zloupotrebljava položaj i ovlast direktno udara i uvjetuje i na birače da ga biraju. I ne možemo govoriti o demokratičnom biranju jer se radi o zapošljavanju, kojekakvim ostalim instrumentima lomljenja A kolegama koji su napustili ovu sabornicu njima želim sve najbolje u bazenu političkih sloboda u kojim za sad uživaju i plivaju samo oni. Zahvaljujem. Hvala zastupniku Vučetiću. Zastupnik Ivan Pernar javio se za repliku. **Pernar, Ivan (Abeceda)** Pa htio bih uputiti poruku zastupnici kolegici. Na žalost nje sada nema, ali evo imat će priliku ako će ikada htjeti poslušati ju putem nekog drugog medija ne uživo, a imala je tu priliku. Ja sam je molio da ostane, a ta poruka je bila da se slažem u svemu što je rekla, da jednostavno ova rasprava koja je trebala biti, ona je trebala, odnosno ta točka rasprave mi smo danas tijekom dana trebali znati za to da će se ta rasprava održati. I tamo vani je trebalo stajati onaj papir sa prijavnicom i ta prijavnica je trebala stajati na vrhu lijevo, a ta prijavnica je bila negdje zagubljena u sredini. To dok nađete treba vam par minuta dok se snađete. I mislim da je ovo zapravo ne demokratska procedura, jer bi u ovakvim uvjetima mogli u teoriji izglasati proračun. Mogli bi raspravu o proračunu evo dovršiti ovdje. Možete napraviti dnevni red bez znanja ostalih zastupnika. Prijavi se za raspravu. Evo pozivam otvoreno i kolegu Bunjca da se prijavi za raspravu. Možete onda 30 zakona ovako u sitne sate popodnevne provesti. Ja vas pozivam da to ne radite, da se tijekom normalnog jutarnjeg termina to radi. Hvala. **Petrov, prvo molio bih kad se javite za repliku da se držite teme. Druga stvar, sljedeći put ću vas zaista morati prekinuti. Druga stvar, plenarna sjednica traje cijelo vrijeme. Saborski zastupnici po meni bi bili dužni sjediti u svojim klupama, a ne da mi koji želimo biti na svome poslu se moramo prilagođavati onima koji ne žele sjediti na svom radnome mjestu. Njihova sloboda je hoće li biti ovdje ili ne, a naše pravo i dužnost je raditi. A oni svojim neangažmanom pokazuju koliko im je stalo do posla u sabornici. Sljedeći zastupnik koji se javio za repliku je zastupnik Robert Podolnjak. Zahvaljujem gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Ono što sam mislio reći uglavnom su rekli moje kolege odgovarajući kolegici zastupnici iz Hrvatske narodne stranke koja je na žalost otišla. Međutim, ima jedna stvar koju nije nitko spomenuo a važno je reći. Naime, ona je nas optužila da radimo zakon za jednu osobu što smo kategorički demantirali. I kolega Grmoja je spomenuo lex Perković koji je baš primjer zakona koji je rađen za jednu osobu. Ali nitko nije spomenuo jedan drugi zakon koji je također dobio ime po jednoj osobi lex Čačić. Na taj zakon ste vjerojatno zaboravili. O njemu se jako govorilo u veljači 2015. godine. Dakle, radilo se i izmjenama Zakona o izborima zastupnika kada je upravo tada vladajuća koalicija Hrvatska narodna stranka i SDP pokušala ugraditi u katalog kaznenih djela kao uvjet za zabranu kandidiranja i ono kazneno djelo zbog koje je bio osuđen gospodin Čačić i time namjeravajući njemu zapriječiti kandidaturu za Hrvatski sabor. To je bilo toliko evidentno u javnosti da su svi mediji o tom prijedlogu zakona pisali kao lex Čačić. Pritisak u medijima i u javnosti je bio tako velik da su na kraju morali odustati od te zakonske odredbe nakon što je svima bilo bjelodano jasno da je zakon upravljen isključivo protiv jedne osobe. I stoga je krajnje neprilično da upravo zastupnica HNS-a na taj način takve nečasne motive imputira Klubu zastupnika MOST-a. Hvala lijepo. **Petrov, Božo (MOST)** Zahvaljujem. Klub zastupnika Živog zida prijavio se za sudjelovanje u raspravi i u njihovo ime predstavnik Ivan Pernar. Izvolite. Poštovane dame i gospodo. Evo vidim da je danas ovdje skoro sve kolege iz MOST-a su prisutne u raspravi i to me iznimno veseli. Jedino sam tužan zbog toga bio što tijekom prethodne rasprave nisu svi bili prisutni, ali što je tu je, takva su vremena imali ste vjerojatno druge obveze. Ja vas ne napadam samo konstatiram.

naš klub smatra nepotrebnima jer je već dovoljno regulirano to pravo kandidiranja i mislimo da je zakon već dovoljno „strog“. A o čemu se radi? Ključni detalj ovog zakona ovisi zapravo ne o nečijoj eventualnoj stvarno objektivnoj krivnji, znači da li je netko kriv za nešto ili nije, već ovisi isključivo o tome da li je netko pravomoćno osuđen ili nije za određeno kazneno djelo. Evidentna je činjenica da Ivo Sanader nema pravomoćnu presudu protiv sebe. Suđenje njemu još nije počelo. On će se moć kandidirati na lokalnim izborima u 5. mjesecu. Nadan Vidošević tri godine nakon dizanja optužnice suđenje nije počelo, a kamoli da postoji pravomoćna presuda i Nadan Vidošević će se moći kandidirat. Božidar Kalmeta prije pet godina su znali sve što i danas znaju, tek sada je dignuta optužnica. Kada će početi suđenje, to samo Bog zna odnosno kad bi eventualno mogla doći pravomoćna sudska presuda. Drugim riječima, ono u što ja duboko sumnjam jest ta objektivnost našeg pravosuđa, a zakon je izravno vezan uz tu činjenicu. Znači da li je pravosuđe objektivno ili nije jer ako je pravosuđe objektivno ako se nepristrano obrađuju predmeti, ako ono funkcionira donose se presude, ne bi trebalo biti sporno da se ljudi koji se bave kriminalom ne mogu kandidirati na izborima. Međutim mi imamo situaciju da će se ljudi koji su objektivno gledano se bavili kriminalom moći baviti izborima, moći kandidirati itd., a neki ljudi koji su zbog zanemarivih da tako kažem kaznenih djela odnosno štete koja je njima prouzročena oni se neće moći kandidirati. Iz tog razloga

sada je relativno kasno, znači vrijeme nam ide, kasnopopodnevni su sati, a tijekom jutarnjeg zasjedanja mi nismo imali u dnevnom redu ovu točku dnevnog reda. Znači trajala je sjednica Sabora, izglasano je bilo ne znam koliko 15, 14 točaka, bile su rasprave onda je došao prijedlog Mandatno-imunitetno povjerenstva rasprava o skidanju mog imuniteta i ja sam iskreno ću vam reći mislio da nakon te višesatne agonije da je sada zasjedanje Sabora gotovo. I ja sam izašao iz Sabora iz uvjerenja da je rasprava završeno i to je to. Međutim slučajno sam se vratio u Sabor i shvatio da i dalje neki ljudi pričaju i gledam na televiziji i onda sam shvatio da rasprava ide dalje i da se pokušava u ovim kasnopopodnevnim satima provesti rasprava o tom kako bi rekao izmjenama Zakona o lokalnim izborima drugo čitanje, a bez da je pri tom itko iz oporbe prisutan odnosno da se pokušalo na brzinu ono što inače traje recimo cijelo jutro, svesti u pola sata. Znači da ja sada nisam tražio ovu govornicu da govorim, rasprava bi bila završena. U prilog mojoj tezi svjedoči jedna misao, evo ako pogledamo meni lijevu stranu sabornice, nema niti jednog člana SDP-a niti HNS-a u njoj. Svi su oni otišli iz Sabora nesvjesni toga, dobro neki nisu ni dolazili nikad kao recimo gospodin Milanović, ali su otišli ranije vjerojatno iz uvjerenja da ova rasprava današnja je gotova i u trenutku kada je ova nova točka ubačena na dnevni red oni nisu prisutni ovdje da govore svoja mišljenja, daju svoje komentare itd., Žao mi je što tijekom rasprave prethodne točke nije više zastupnika HDZ-a bilo, ali što je tu je, rasprava je odnosno način donošenja dnevnog reda je takav kakav je, ne treba za to očito kvorum, može se da može se da tako kažem bez 76 zastupnika uvrstiti stvari u dnevni red i bi se u teoriji moglo nakon ove točke dnevnog reda komotno dodati još neka. I mi bismo mogli danas deset točaka dnevnog reda, deset zakona što god već, provest jednostavno sve te rasprave jednu za drugom u ono kaže se suđenje in absentia u odsutnosti, znači predstavnika oporbe. Trenutno je nas iz oporbe ovdje samo troje ako se ne varam, to su gospodin Lovrinović i Bunjac i mislim da nije ostavljeno dovoljno vremena za ulaganje amandmana jer jer ljudi mogu davati amandmane tijekom drugog čitanja. A drugo čitanje je počelo prije pola sata i trebalo je već završiti. Znači, tko nije u tom brzinskom vremenskom periodu uložio svoje eventualno amandmane on nije mogao, jednostavno je bio isključen da tako kažem iz rasprave. Dakle, moj doprinos ovoj raspravi bit će manje u smislu same sadržaja rasprave, a više u njenoj formi koju smatram neadekvatnom jer po meni ovako važne stvari kao izmjene Zakona o lokalnim izborima trebalo bi se raspravljati, ako ništa drugo u jutarnjim satima odnosno u 9,30 kad mi dolazimo u Sabor, mi bismo trebali imati tu točnu dnevnog reda u našem tom, da tako kažem, donijeti tu točku dnevnog reda ujutro u 9,30 tako da otprilike znamo što će sve biti na dnevnom redu. Sabora i sabornice možemo posebno, ali molio bih vas zaista, pričekao sam dvije do tri minute, ali ako možete se usmjeriti prema temi./ … Mislim da smo mi kao zastupnici zapravo nedovoljno bili informirani konačnom tom prijedlogu zakona i da bi trebalo proces donošenja ovog zakona učiniti transparentnijim i za zastupnike i za javnost. Jer pazite! Ako zastupnici ne znaju danas za ovu raspravu, kako će onda prosječan čovjek. Prosječan čovjek ove rasprave niti nema na televiziji, on nije mogao niti znati da mi danas o njoj raspravljamo. Sve u svemu mislim da je ovo jedan jako važan zakon koji će, ponavljam, dozvoliti da se na izborima kandidiraju ljudi poput Ive Sanadera, Nadana Ivoševića, onda tko mi još pada na pamet, gospodin Kalmeta, gospodin Kirin. Gospodin Kirin je čak priznao, gospodin gradonačelnik Virovitice Kirin koji je priznao da je zloupotrijebio položaj i ovlasti, i on će se isto moći kandidirati na izborima. Moći će i Milan Bandić, čovjek s ne znam 300 kaznenih prijava, ali recimo Andro Vlahušić koji je objektivno gledano manju štetu napravio nego svi oni pojedinačno, višestruko manju štetu, on se recimo neće moći kandidirati. Zašto? Zato jer on ima pravomoćnu presudu, nije mu istekao rehabilitacijski rok, a ovi svi drugi još nemaju pravomoćnu presudu protiv sebe. To vam je kao slučaj recimo da je Dragan Paravinja jučer recimo silovao i ubio nekoga, da je to snimljeno na kameri, da je on u zatvoru, on bi mogao ići na izbore jer nema protiv sebe pravomoćnu presudu. U njegovom slučaju na presudu smo čekali ja mislim skoro 5 godina. Pa je pala ta presuda jer je kao činjenični opis bio netočan i time se zapravo unosi sumnja u poštenje samog izbornog procesa. Znači, uopće na kraju nije bitan srazmjer nečije krivnje odnosno njegova količina nego je samo bitno da li ima pravomoćna presuda ili nema, a pritom se ne ulazi u pitanje je li naše pravosuđe objektivno, da li naše pravosuđe vodi da tako kažem postupke na jednoj fer razini, a iz onoga što sam ja danas doživio meni se čini da je vrlo moguće da se pokuša možda čak i mene eliminirati iz izborne utrke. Znači, mutnim metodama. Ne na način, kažem opet, da se pobjeđuje kandidate na izborima, u mojem slučaju na lokalnim izborima na kojima se svakako planiram kandidirati u 5. mjesecu. I apeliram još jednom na vas, vi gospodo iz HDZ-a sad ste u poziciji vlasti, a vi radite izmjene zakona kojima, pazite misao!, ćete svoje protukandidate kao npr. u Dubrovniku eliminirati, a vaši kandidati poput Kalmete i Krina, pazite, pogledajte što se stavlja na teret, to je bitna stvar, to je bitna stvar. Gospodinu Kalmeti se stavlja na teret višemilijunska šteta, a u slučaju Andre Vlahušića, DORH na kraju priznaje sam da štete stvarne u suštini nije bilo, ali kao da se pošalje poruka javnosti, on je osuđen. I tu zapravo dolazimo do tog teatra apsurda, znači u slučaju Kalmete šteta je astronomska, u slučaju Kirina iz Virovitice, čovjek je priznao zlouporabu položaja i ovlasti, priznao je da je napravio štetu. Šteta je stvarna, ali nema pravomoćne presude. I iz tog razloga ja predlažem da se u u ovom zakonu napravi jedna mala, sitna izmjena, a ta izmjena je sljedeća: da se primjena tog zakona o nadodanim kaznenim djelima koja su sporna počne primjenjivati od dana stupanja na snagu zakona odnosno od dana njegove objave u Narodnim novinama. Na taj način jasno ćete doći do znanja da se taj zakon uistinu odnosi samo na buduće slučajeve, a ne da je cilj samo jedan jedini slučaj. Ako se ja ne varam, samo je jedna jedina osoba u Hrvatskoj kojoj će biti onemogućena kandidatura na izborima. Ispravite me ako griješim, ako ima još netko. Kažu kolege iz MOST-a: bit će stotine. Znači, ti svi ljudi neće se moći kandidirati, a možda njihova objektivna krivnja nije bila velika, nije bila kako bih rekao presudna i mislim da je ovo više čin političke borbe, pravnim sredstvima a ne stvarne želje za, ne stvarne želje za nekim promjenama. Ja pozivam evo ako nije samo Andro Vlahušić na kojeg će se to odnositi, evo živo me zanima koliko ih još ima. A sjećam se i slučajeva kada je onaj zastupnik ja mislim HDSSB-a ne znam potpisao je da je neko državno zemljište, da su plaćali koncesiju a nisu na vrijeme da bi mogli seljaci dobiti poticaja, uglavnom nije nikakvu imovinsku korist ostvario za sebe. On je zapravo omogućio seljacima nastavak zakupa tog zemljišta. To je bio cilj njegove odluke a u konačnici je zbog te njegove odluke kao što sam rekao, čovjek će vjerojatno biti optužen i sada će se njemu zabraniti kandidiranje na predstojećim lokalnim izborima, recimo u 5. mjesecu. Hvala vam puno što ste me saslušali i svako dobro. Hvala. Prije nego počnemo sa replikama morao bih samo podsjetiti zastupnika Pernara, prvo dnevni red koji ste spomenuli on se nastavlja. Drugo, već će se pokazati analiza po kojoj ovaj saziv Sabora radi mnogo više nego što su radili svi prethodni sazivi Sabora, uostalom to nam je i bila želja, to smo i cijelo vrijeme poticali i govorili da će ovaj saziv Sabora raditi više. Što se tiče dnevnog reda tu vas moram ispraviti, gospodine Pernar moram vas ispraviti dnevni red, odnosno dopuna dnevnog reda ne može se promijeniti, ne može se napraviti dok ovdje nema 76 saborskih zastupnika a o njima se može raspravljati u trenutku kada se uvrste u dnevni red, rekli ste drukčiju informaciju. Osim toga trebali biste znati da zastupnici iz SDP-a su zatražili stanku jer nisu prevareni jer su znali što će biti, oni su zatražili stanku i rekli su da o ovome ne žele sudjelovati. Drugim riječima iskoristili su svoje demokratsko pravo napuštanja sabornice, nisu prevareni nego su znali. I osim toga spomenuli ste amandmane, da i nije bilo dovoljno vremena, ima tjedan dana i ovo je uvršteno u dnevni red dakle red dakle tjedan dana vremena za uvrstiti amandmane. Naravno ovo nije replika vama niti je koristim kao saborski zastupnik nego da bih upozorio na određene navode koje ste naveli a tiču se samog rada Sabora. I morao bih jednu samo stvar upozoriti. Spomenuli ste da nema u prijedlogu zakona rok od 8 dana, članak 3. vam govori upravo o tome morate pogledati, tako da to također postoji. Sada prelazimo na replike. Prvi za repliku se javio zastupnik Maro Kristić. **Kristić, Maro (MOST)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Kolega Pernar moja replika se odnosi na vašu konstataciju kako se ovaj zakon donosi u nekim netransparentnim okolnostima u kasne popodnevne sate kada, odnosno sitne sate, kada po vama možda Sabor ne bi trebao raditi. Dakle, ja vas samo podsjećam da je upravo na vaše traženje ili na traženje kolega iz oporbe ovaj zakon donesen u dva čitanja. Dakle prošao je proceduru u kojoj ste osim u ovih 7 dana od kada je uvršten u dnevni red sjednice Sabora imali i mjesec dana rasprave da putem weba i vi i svi oni koji su imali bilo kakve primjedbe na ovaj zakon ih iznesete. Kao što sam već uvodno rekao jedino se GONG i jedna fizička osoba oglasila sa svojim primjedbama i jedni i drugi su tražili da se postrože uvjeti za kandidiranje. Drago mi je također da ste u međuvremenu u odnosu na prvo čitanje kada ste govorili da se po vama čak i ubojice i kriminalci, svi mogu kandidirati i bez obzira jesu li u zatvoru ako mogu predati svoje liste da se mogu pojaviti na izborima, ipak prilično reterirali sa svojim stavovima. Vidim da vam sada ovaj zakon više nije problem i jako mi je to drago s obzirom da smo malo prije raspravljali o pitanju vašeg imuniteta za jedno banalno kazneno djelo, sada raspravljamo o vrlo teškim kvalifikacijama, teškim kaznenim djelima, raspravljamo i o najtežem kaznenom djelu koje može počiniti jedna javna osoba a to je zlouporaba položaja i ovlasti. sljedeći petak kada će se vjerujem glasati o ovom zakonu dati potporu ovom zakonu jer vrlo često iz svoje pozicije saborskog zastupnika prozivate kolege s lijeve i desne strane da su se bavili razno raznim kriminalnim radnjama itd., da ih treba istjerati iz politike itd.. A evo ovo je jedinstvena prilika da donesemo jedan zakon kao supstitut za nedostatak moralne odgovornosti i da u politici više ništa ne bude isto. Hvala. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala zastupniku Maru Kristiću. Sljedeća replika je zatražena od strane zastupnika Mire Bulja. **Bulj, Miro (MOST)** Pa evo hvala gospodine predsjedniče. Gospodine Pernar je jedna od interesantnijih rasprava što se tiče lokalne samouprave. evo jedno pitanje prije nego što kažem repliku, ako možete objasniti utjecaj Marsa na Zemlju na dan samih izbora ili mjeseca možda je i to trebalo ovdje u amandmanu uvrstiti. Pa ako imate vi primjedbu možda bi dobro bilo saslušati. Činjenica je da smo raspravljali malo prije o vašem problemu, činjenica da sam raspravljao i kazao svoj stav ali treba biti muško, ne možeš malo kakiti, malo piškiti. Malo prije ste govorili i ono što ja podržavam da je zbog bagatelnoga razloga vama Državno odvjetništvo podiglo kaznenu prijavu i da vam se traži imunitet. Da, ukidanje imuniteta. Ali dvoje vaših prijatelja koji su radili isto razumije./… napravio i plakata malo tko tko nije bio aktivist to nije radio, tih dvoje će vaših kolega prispjeti na sud. Znači ne radi se o vama, ovdje se radi o kriminalcima koje vi napominjete, vi ih nabrajate, Vidoševići, Sanaderi, ne znam koje im sve atribute dajte. Znači hrabro i odvažno kažite kao pravi muškarac, kad ste tražili za sebe zaštitu pravnu zbog bagatelnog razloga, zbog toga što državno odvjetništvo ne radi posao ozbiljno, koji bi trebao raditi i zaštititi hrvatsko društvo od kriminalaca budite hrabri i odvažni i kažite koji amandman bi trebao osim ovog utjecaja Marsa na Zemlju, koji bi amandman trebao promijeniti ili dopuniti ovaj zakon? I podržat ćemo ga, evo podržat ćemo ga. Zadnji put sam vam obećao da ću ga podržati i ovaj put vam obećajem da ću podržati. Hvala. Odgovor na repliku zastupnik Pernar. **Pernar, Ivan (Abeceda)** Hvala gospodine Bulj puno na vašoj replici kao i na prilici da u ovom visokom Domu mogu na nju odgovoriti. Rekli ste predložite konkretne izmjene, evo ovdje imao slučajeve gdje se među znači odnosno kategorijama iz kataloga kaznenih djela ljudima koji su osuđeni za to zabranjuje kandidiranje je jedan od stavaka a to je priznavanje okupacije i kapitulacije. Drage dame i gospodo naša zemlja nalazi se trenutno pod financijskom okupacijom stranih banaka i kleči. Te strane banke nama uvjetuju sve i ako ja recimo izađem ne znam i javno istupim i priznam dragi birači naša zemlja je okupirana od strane stranih banaka i naša Vlada je nemoćna, hoću li ja biti možda osuđen za priznavanje kapitulacije odnosno okupacije? Je li to moguće? Evo vam još jedan primjer, povreda ugleda RH, vi možete sutra recimo zaključiti gospoda u DORH-u svojim istupima bez obzira u Saboru, van Sabora gospodin Pernar je povrijedio ugled RH. I možete me možete me osuditi za to, ja više ne mogu ići na izbore. Pazite ovo, uništavanje kulturnih dobara i objekata u kojima se nalaze kulturna dobra, vi ako recimo bez odobrenja Zavoda za zaštitu kulturnih spomenika napravite bilo koju preinaku na svojoj kući, stanu, čemu god već to može biti banalna preinaka, stvarno banalna preinaka i ako budete za to, vi ste počinili to kazneno djelo, ako kojim slučajem budete osuđeni vama će se zabraniti kandidiranje. Hvala. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala. Zastupnik Nikola Grmoja javio se za repliku. Nikola (MOST)** Poštovani predsjedniče, kolega Pernar znači kolege su već sve rekle što sam i ja mislio reći oko same rasprave, znači ona se ne vodi u sitnim satima kako ste rekli. Imali smo jednu proceduru koju smo pristali pristali u biti da se ide kroz dva čitanja, imali su priliku svi u prvom čitanju, i kroz ovo cijelo vrijeme dati svoje primjedbe. Oporba je samovoljno napustila ovu sabornicu tako da se ne radi o nikakvim netransparentnim uvjetima rasprave o ovom zakonu. Mediji pišu o ovome već od kad je MOST najavio prije parlamentarnih izbora ovo kao jedan od naših 7 uvjeta. Razgovaralo se mnogo o tome u javnosti, znači mislim da su, da je bilo sasvim dovoljno vremena popraviti ovaj zakon i to smo učinili. Dale su kolege iz HDZ-a nekakva zakonska odnosno nekakva kaznena djela koja bi trebali uvrstiti i mi smo to uvrstili. I mislim da je ovo jedan dobar zakon koji će onima koji će u biti, koji su počinili nekakva teška kaznena djela a teško kazneno djelo je sigurno zlouporaba položaja i ovlasti onemogućiti da se bave politikom. A slažem se s kolegom Buljem ovo zbog čega se traži da se vama skine imunitete je za mene banalna stvar i nas je DORH doveo u jednu nezgodnu situaciju ako se dovedemo u poziciju da mi arbitriramo o tome što je djelo zbog kojeg trebamo ili ne trebamo skinuti imunitet doći ćemo u jednu nezgodnu situaciju. A svi mi ovdje mislimo da to što ste vi crtali grafite bezvezna stvar. Ali to znači da one koji su počinili teška kaznena djela, koji su kao gradonačelnici iskoristili svoj položaj i ovlasti da njima treba dopustiti da se bave politikom. Ako vi stojite iza toga onda sigurno nećete pomoći da se obračunamo s korupcijom i kriminalom u ovoj zemlji. **Pernar, Ivan (Abeceda)** Ma gospodine Grmoja ja razumijem što vi hoćete reći, međutim opet se vraćamo na centralnu temu a centralna tema je da su u ovaj katalog kaznenih djela ubačena i neka djela koja po meni nisu izrazito teška i opet ću se vratiti na temu uništavanje kulturnih dobara i objekata u kojima se nalazi kulturna dobra. Jer sustav pravni, njega ne zanima jeste li vi recimo oštetili spomenik kulture u stvarnom smislu ili niste. Njih zanima jeste li vi radili ikakve preinake u tom kulturnom dobru bez građevinske dozvole. Ako jeste to vam je automatski uništavanje kulturnih dobara i moja majka je svojedobno na moru u Cavtatu bila nepravomoćno osuđena za uništavanje spomenika kulture iako taj spomenik kulture uopće nije stvarno oštećen. Međutim, da je kojim slučajem ona bila kako bi to rekao pravomoćno osuđena ona ikako se ne bavi kriminalom, korupcijom i ne znam čime ona ne bi mogla izaći na izbore, ne bi se mogla kandidirati itd. itd. Iz tog razloga apeliram na vas kao predlagatelja zakona da se znači na primjeru ovog sa kulturnim dobrima ili ne znam sramoćenje države kažem zašto da se makne pa zato jer bi se moglo ovisno o političkim motivima nečijim moglo nekoga procesuirati i onda to ostaje na špekulaciji, što je to sramoćenje države? Recimo ako vi kažete da je ova država sramotna, da su njene institucije očajne netko bi vama mogao reći da vi sramotite državu. Hvala. Zastupnik Josip Borić javio se za repliku. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Pervan ja sam vama htio, pardon Pernar. A isto je to u stvari to. Htio sam vam objasniti u stvari ono što je rekao i gospodin predsjednik Sabora zbog čega nemamo s druge strane kolege, jer ste vi zakasnili na raspravu. Vi dođete kad vama to paše. Znači, kad imate vremena ili niste zauzeti sa drugim poslovima i onda ste propustili kolege koji su sazvali stanku 10 minuta, pa su se dogovorili u nekoliko minuta. Onda je izašao kolega Grbin pa je držao predavanje zašto oni ne žele sudjelovati u raspravi o ovom zakonu. I vi ste se pojavili naknadno. Znači, ne možete suditi na taj način na koji ste vi raspravljali, jer ovaj zakon je vaš i vi ste imali priliku i u prvom čitanju, sada i u drugom čitanju pripremit se, doći ovdje sa gotovim amandmanom, predložit sada i o tom amandmanu bi se sigurno i raspravljalo. Ali slušajući vaše rasprave ja osobno recimo vjerujem, a odslušao sam ih dosta ovdje, jer sam dosta ovdje da vaša priprema za raspravu o zakonu ne traje duže od vremena koje je potrebno da na nekom zidu otisnete nekakvu oznaku kao što je ona koju ste otisnuli recimo Živi zid. Koja je vaša potreba bila da vi jednu mrtvu građevinu učinite živom, tj. da mrtvi zid napravite živim to ćete vi objašnjavati kad dođe ovdje recimo državni odvjetnik imat ćete cijeli dan vremena da mu kažete sto puta zašto si pokrenuo postupak protiv mene ili na sudu ili negdje drugdje. Ali vaše stalno obraćanje nama u HDZ-u postaje zamorno zaista, jer ni u jednom dijelu nismo krivi za sva djela koja ste počinili u proteklih nekoliko godina, mjeseci pa i nekoliko zadnjih dana.

Gospodine Borić, puno toga je subjektivno i podložno našem dojmu. Recimo danas kad ste spomenuli moje bivanje odnosno izbivanje sa rasprave ja sam ovdje bio zapravo od početka zasjedanja kad se glasalo o svim točkama dnevnog reda osim u jednom trenutku kada sam se zaletio do wc-a, vratio sam se nazad u sabornicu i tada je bilo ono famozno izvješće MIP-a. I potom smo ja mislim 4 sata bez stanke što je po meni presedan, jer zamislite situaciju da vi, odnosno ja, gdje se 4 sata raspravlja o meni. Ne mogu otići u to vrijeme, jer ne želim kao ova gospođa održati izlaganje, pa onda otići već sam htio znači slušati to. Ja nisam imao priliku maltene ni pojest ručak. Evo tek pred kraj rasprave sam stavio nešto u usta i izbivao sam odavde možda 15 minuta. I kad sam se vratio nazad evo već je bila ta druga točka dnevnog reda koja je na neki način dospjela na dnevni red. I mislim da kad govorite o mojem neizbivanju iz Sabora mislim da ima ljudi koji više ne izbivaju iz Sabora od mene. Ima ih koji se jedan jedini put nisu javili za riječ, na žalost ali što je tu je. Ali čovjek uvijek kad sudi o drugima prvo mora polazit od sebe. Tako vi gospodine Borić gledajte kolege oko sebe, gledajte kolege oko sebe, pogledajte kolika je njihova prisutnost. Od njih 40 jel' njih dvoje unutra, troje, petero. To je to. A na kraju krajeva sve će pokazat vrijeme. Hvala. **Petrov, Božo (MOST)** Zahvaljujem. Zastupnik Josip Đakić javio se za repliku. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa kolega Pernar mogu ustvrditi samo da u vašem izlaganju se osjeća da vas je ponovo strah i ovog zakona s obzirom da je vrijedio u vrijeme kad ste vi vodili Facebook prosvjede, da danas sigurno ne bi vi bili u Saboru. Vi koji ste počinili desetke prekršaja i kaznenih djela i kaznenih djela u tim prosvjedima, vi koji ste se predstavljali kao zaštitnici onih nemoćnih koji su iseljavali i tada ste činili kaznena djela suprotstavljajući se policajcima ne slušajući njihove naredbe, napadajući na njihov integritet, tj. napadajući na službene osobe u vršenju službenih dužnosti. To su kaznena djela, ako niste znali. Za ta kaznena djela po članku 315. Kaznenog zakona odgovara se od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Sve to što ste činili, činili ste i dosegnuli ste jednu političku promidžbu čineći prekršaje ili kaznena djela kroz svoj vijek nastupanja pred hrvatskom javnosti. Danas kada ti ljudi koje ste štitili kao imaju ogromna potraživanja od Ministarstva unutrašnjih poslova zbog intervencije policije. Jedna gospođa 70000 kuna koja nema od kud platiti vaš Živi zid i vi na čelu ili Sinčić zašto danas ne skupite novce i pomognete da plati taj dug koji ste učinili vi sprječavajući deložaciju. Ovaj zakon sigurno se tiče i vas u budućnosti, jer ćete morati odgovarati kad tada za napad na službenu osobu u vršenju službene dužnosti. I kako god bilo ja sam rekao i napisao sam da tražim od ministra unutarnjih poslova da izvidi … Hvala. hvala vam na tome što mi repliciranjem omogućavate da govorim sa mojeg mjesta. i mislim da razlozi zašto ljudi završavaju deložirani da nije to krivnja Živog zida to što se krediti ne mogu vratiti, to je problem monetarnog sustava u kojem su krediti u konačnici neotplativi. Pa na kraju krajeva sama država ih nije u stanju vratiti. vratiti. I kada to uzmete u obzir zar ne mislite da je licemjerno od države koja sama ne može vratiti svoje kredite da deložira ljude koji se nalaze u istoj situaciji kao i ona samo što su ti ljudi, ta sirotinja dužno puno, puno, puno manje ali za njih je šteta apsolutna, oni ostaju bez svoga doma, krova nad glavom mnogima se nakon toga raspadnu obitelji. A što se tiče ovoga sa napadom na službenu osobu, pa evo baš sam pričao sa policajce u Bauerovoj neki dan, on mi je rekao Ivane jer ona žena koja me napala pred pučkom kuhinjom ona je tvrdila da sam ja nju udario, on je rekao Ivane ja znam kako si ti, imali smo s tobom iskustva ti nikada nisi nas napadao, udarao, znači ne postoji nijedan policajac koji će vam reći mene je Pernar udario, niti jedan. Evo ako ima jedan policajac u ovih pet godina moje borbe protiv deložacija i protiv Vlade Jadranke Kosor ja ga pozivam da izađe javno i da kaže Ivan me udario je ovako ispada da sam ja neki serijski zlostavljač koji napada službene osobe, a vidjet ćete da je stvarnost u biti daleko od toga. Hvala. Hvala zastupniku Pernaru. Zastupnik Damir Felak zatražio je repliku. Štovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Pa gospodine Pernar ja vam čestitam. Vi ste današnji dan uspjeli pretvoriti u svoj vlastiti dan promocije u Saboru. mogli ste još pozvati i građanstvo na Dan otvorenih vrata Ivana Pernara u Hrvatskom saboru. Koristite svaku priliku za osobnu promociju, niste po meni doprinijeli ništa kvalitetno radu ovog Sabora, niste do sada nijedan zakon predložili, niste predložili nikakav amandman, ispričavam se u međuvremenu je došao jedan amandman Živog zida, ne znam koliko ste vi sudjelovali u njegovom nastanku, ali činjenica je da ste vi centralna tema svega i svačega. Od toga da se bojite izaći pred sud za nekakvo banalno djelo, a neko je rekao ona dva vaša kolege koji su bili s vama ti će dečki morati ići na sud, a vi se pokušavate sakriti iza zastupničkog imunitete što je po meni potpuno kukavički jer pogotovo ovdje gdje se radi o jednom banalnom dijelu. Ali sa velikom lakoćom sa velikom lakoćom prozivate i imenujete ljude i to ciljamo samo ljude koji se vežu uz HDZ. Niste se sjetili recimo županice sisačke, pa gradonačelnika Vukovara itd. ljudi koji su ili suđeni ili su isto u postupku dokazivanja krivnje koji dolaze iz redova SDP-a ili nekih drugih stranaka, njih se niste sjetili nego konstantno napadate samo jednu stranku, a nećete poći od onoga što bi i vama neki put dobro došlo, a to je presumpcija nevinosti znači nitko nije kriv i po Ustavu i po zakonu u ovoj državi dok mu se pravomoćnom sudskom presudom ne dokaže krivnja. Onaj tko ima pravomoćnu sudsku presudu je kriv. Da li je kriv za neko banalno djelo, manje banalno to je stvar pravosuđa, DORH-a i suda, a ne vaše ili naše da to presuđujemo. Hvala lijepo. Hvala vam puno na prilici da govorim vidim da vas na neki način smeta što ajmo reći najviše iz HDZ-a prozivam za kriminal. Ali morali biste se pitati jeli to s razlogom ili bez razloga, da li možda ja recimo imam nešto osobno protiv vaše stranke pa isključivo vas zato napadam ili postoji jedna, ajmo to tako nazvati percepcija u javnosti da je stvarno HDZ u ovih 25 godina najviše da tako kažem štete napravio našem društvu, a na kraju krajeva koliko god se vama to činilo pretjeranom, zna se tko je vodio pretvorbu i privatizaciju, zna se tko je prodavao INA-u, zna se na kraju krajeva predstavnici čije stranke su bili na sudu i kao pravna osoba, znači kao stranka, vama se kao stranci sudilo zbog korupcije. Nije to sada da ja kažem vi ste korumpirani paušalno, ne, stranka je bila na optuženičkoj klupi, rizničari, blagajnici su priznavali da su izvlačili novac, jel to 30 milijuna kuna i bog zna koliko tih državnih poduzeća. Ako se ne varam Ministarstvo zdravstva jedno od rijetkih koje nije imalo ugovore sa FIMI Mediom i taj novac ste trošili za svoje potrebe. Znači nakon sjednica predsjedništva dolazio je catering vi ste se gostili, jeli i pili sa novcem koji je opljačkan od građana. A u isto to vrijeme su građani koji su opljačkani od strane vaše stranke oni su kopali po smeću u Gundulićevoj. I to je paradoks i apsurd i ako vi meni idete sudit … /Upadica Sljedeći zastupnik koji se javio za pojedinačno sudjelovanje u raspravi je zastupnik Ivan Peranr. Hvala puno predsjedavajući. Nastavit ću opet u tamo gdje sam stao kada sam govorio s govornice odnosno znači o čemu se radi, postoje stranke i postoje pojedince koji su koji imaju, ma neću reći optužnice, koji su imali čak i presude ali nepravomoćne protiv sebe. Npr. Ivo Sanader je imao presudu protiv sebe i onda je ta presuda pala na višem sudu, čak pravomoćnu koja je pala, ali bila je presuda protiv HDZ-a. I sada što se dogodi? Izmjenom zakona se kazneno djelo koje se HDZ-u stavljalo na teret odjedanput je nestalo iz spektra kaznenih djela i onda je po nekom mutnom postupku ta presuda protiv HDZ-a za izvlačenje novca pala. I meni nije jasno ako je već do poštenja pravde itd. zašto se ovaj zakon odnosi samo znači osobe? Zašto i političke stranke koje su osuđene za korupciju, koje su recimo zloupotrebljavale svoju poziciju moći, koje su, kako bih to rekao, koje su stavile našu zemlju u podređeni položaj spram drugih država, koje su zapravo na neki način upropastile našu zemlju, znači ako ih se osudi za zločin nad vlastitom državom, da su pokrale i državu i građane, zašto se i takvim strankama ne bi zabranilo izlazak na izbore. To je ono što meni nije jasno. Zašto recimo neki pojedinac ne bi smio ići na izbore koji nešto napravi, a stranka koja je napravila to isto u puno većem opsegu, gdje je puno više ljudi bilo uključeno u tu rabotu, ona smije na izbore. Ja sam se pitao to pitanje i došao sam do zaključka da razlog može biti samo jedan, da se zaštiti jedna određena stranka pravnim putem, od toga da joj se ne zabrani izlazak na izbore, a s druge strane da se drugim ljudima koji nisu dio te stranke zabrani izlazak za izbore. Znači, iz jedne moje ovako perspektive, čini mi se da je ovaj prijedlog zakona pristran i ponavljam opet ovaj problem s uništavanjem kulturnih dobara i objekata u kojima se nalaze kulturna dobra. To vam je jako široka definicija. Recimo na primjer, ovaj Sabor je kulturno dobro. Ako bi netko išao mijenjati prozor bez građevinske dozvole ili raditi neki zahtjev, ili ne znam, pomaknuti zid jedan u Saboru nebitno koje veličine, najmanje veličine, najnebitniji zid, znači koji nije nosivi za 20 cm lijevo ili desno, to vam je oštećenje spomenika kulture. I ako nije bilo znači građevinske dozvole da se to radi, bi ta osoba koja to radi mogla izgubiti pravo da se kandidira na izborima. To je po meni drakonska mjera za osoba koja se u biti nije bavila kriminalom nego građevinskim radovima. A što se tiče ostalih kaznenih djela, mislim da je tu stvarno djela, evo djela, evo ne znam, sprječavanje borbe protiv neprijatelja. Mislim, koja je šansa da će netko u ovoj državi biti osuđen zbog takvog čina. Pazite ovo: služba u neprijateljskog vojsci. Tko je služio u neprijateljskoj vojsci a da ide na izbore u Hrvatskoj? Tko je taj tko se kandidira? Pazite ovo! Podrivanje vojne i obrambene moći države. Evo, pa pogledajte oni migovi padaju, vojska je u katastrofalnom stanju. Ja mislim da je Vlada odgovorna za to stanje ili Ministarstvo obrane, i u teoriji bi se moglo optužiti, dići optužnicu protiv ministra obrane, protiv nadležnih osoba, protiv Vlade da podrivaju obrambenu moć države. Ili recimo, evo imamo javno poticanje na terorizam. Tko u Hrvatskoj javno potiče na terorizam, ja ne znam takve ljude. I uopće mi nije jasno kako bi osoba koja poziva javno na terorizam se išla kandidirati na izbore jer smisao, odnosno teroristi u suštini ne sudjeluju u izbornom procesu, to je bit cijele priče. Znači, oni se koriste terorizmom jer ne vjeruju u političke metode. Sad vi ljudima koji ne znam podmeću bombe zabranjujete izlazak na izbore, a mi u biti terorizma niti nemamo niti bi ljudi koji bi to radili htjeli ići na izbore. Imamo ropstvo. Evo koliko robovlasnika se u Hrvatskoj kandidira na izborima? Da li vi znate za jednoga osim što držite ovu zemlju, vi gospodo iz HDZ-a, već 25 godina u ropskom položaju spram Europske unije, Washingtona i tako dalje. Hoću reći da jednostavno cijela ova paleta u biti se kao borite nekih teških kriminalaca, veleizdajnika itd., a suštini je to sve jedna prazna i šuplja priča jer se ovi članci zapravo ne odnose na nikoga tko sudjeluje u izbornom procesu. Ovo je više stvar nekog ispunjenja forme pa sad idemo uzeti Kazneni zakon, idemo vidjeti djela koja se čine na neki način teškima i sad idemo ubacivati sva ta djela, ono, taksativno ih nabrajati i ubacivati, idemo mi zabraniti sad tim ljudima da se kandidiraju. Ja ću čitati dalje. Pazite ovo! Otmica najviših državnih dužnosnika. Ja ne znam koja osoba koja se bavi otmicom najviših državnih dužnosnika bi se htjela ići kandidirati na izborima i kakve bi šanse imala i da li bi uopće bila u poziciji da se kandidira da je pravomoćno za to osuđena. A opet ako nije, opet se može kandidirati. To su sve neke sulude konstrukcije. Pazite ovo! Pripremanje kaznenih djela protiv Republike Hrvatske. Ovo mi uopće nije jasno što bi to točno značilo. Ja molim predstavnika izlagatelja izlagatelja da mi to objasni. Pazite ovo! Radni zločini protiv ranjenika i bolesnika. Evo, tko su ti ljudi u Hrvatskoj koji vrše ratne zločine protiv ranjenika i zarobljenika i kojima bi eventualno bilo zabranjeno kandidiranje ovim izmjenama zakona. Pazite ovo! Protupravno oduzimanje stvari od ubijenih i ranjenih na bojištu. Znači, ovdje se krađa pokojnika, neprijateljskih vojnika stavlja kao element za zabranu kandidiranja na izborima. Tko se ovoga dosjetio dame i gospodo? Kakve ovo veze ima sa zdravom pameću, gdje su ti neprijateljski vojnici? Gdje su ti koji potkradaju te neprijateljske vojnike? Mislim da se stvarno išlo,… Bulj, zastupniče Bulj./… Evo gospodin Bulj koristi nedozvoljena sredstva borbe sada samnom. To je isto zabranjeno, ako vas osude za nedozvoljena sredstva borbe a ovo nije fair play gospodine Bulj. Znači, ovdje se mene u izlaganju upadicama ometa. …/Upadica predsjednik: Zastupniče Bulj, molim vas./… To je nedozvoljeno sredstvo borbe. Evo i vas i vama bi mogli zabraniti danas sutra da se kandidirate. A pazite ovo, novačenje i obuka za terorizam. Tko od političara u Hrvatskoj se time bavi? Na koga bi se ovaj zakon odnosio? Čitam, čitam, čitam, evo za veleizdaju. Je li ikada itko osuđen za veleizdaju u našoj zemlji? Gospodine Petrov, ja mislim da nije, ja mislim da nije. Čemu sve ovo. Evo, možda će netko reći da ovo što ja radim prema vama je nasilje prema najvišem državnom dužnosniku, evo i to je isto u tom katalogu. I kada gledam taj katalog kažem čini mi se da je to sve jedna velika, ma neću reći ludost nego doslovce da je netko uzeo kazneni zakon, da je išao jednostavno na temu da se dosjeti pa je išao ubacivati onako hametice članke da ispadne da dolazi do nekih velikih promjena a ustvari promjena nema. Hvala. Gospodine Pernar ako mogu kratku stvar dodati, nemojte se bojati od mene, ja vas neću osuditi, odnosno tužiti. Zastupnik Josip Borić, javio se za repliku. **Borić, Uvaženi predsjedniče. Kolega Pernar, nekada ove popodnevne rasprave pogotovo u petak znaju jednostavno otkinuti, tj. otrgnuti se i završava ovako kako završavaju nažalost ali moramo poštovati Poslovnik i uvažiti sve što god se izgovori. I sada koliko ste se vi pripremali za raspravu ovog zakona jasno govori i činjenica da ste vi preskočili nešto, da je vaš klub Živog zida predao amandman na ovaj zakon a vi ste utvrdili da nemate čak ni toliko vremena da podnesete. Evo, tu je amandman, prijedlog zakona br. 8, drugi dio. Znači potpuno ste nepripremljeni i ne možete takvi ulaziti u sabornicu u nekakve okršaje i ljutiti se kada vam se nešto replicira. I recimo i ja recimo kada govorim o vašem imunitet. I ja čekam državnog odvjetnika da ga pitam a što je sa slučajem žutih koverti u žutom Živom zidu koje je kolega jedan koji je otišao od vas upravo prijavio upravo DORH-u i zašto oni šute o tome pa da mi saznamo je li to istina ili je to nešto krivo da se ne pojavljuju dvojbe. Jer kažem bilo je tamo mnogo lošijih postupaka ako je istina ono što se tamo nedavno pisalo u nekakvim medijima, vjerojatno ćete nam odgovoriti i na taj dio. Jer od takvog Mesije očekivati je, koji ima toliko sljedbenika da bude Tito našeg dana, Tito 21. stoljeća. Ili barem kada smo kod milosti da bude barem Rade Končar naših dana, da kaže milosti ne tražim niti bih vam je dao. Je li tako? A ne ovdje ponašati se, mislim znate tko cvili, cvilidreta, to cvili. Cvilite već drugi puta. I za takva stanja u kojima se vi nalazite jedan dobar pjevač davno je ispjevao jedan dobar stih, tj. pjesmu no sikiriki Pernar, no sikiriki, Odgovor na repliku zastupnik Pernar. **Pernar, Ivan (Abeceda)** Čast mi je što mogu odgovoriti zastupniku Boriću. Ma radi se o tome da ono što se nama stavlja na teret u suštini je anonimna donacija, to je ono što se nama stavlja na teret. A ono što se stavlja vama na teret nije anonimna donacija. Vama se stavlja na teret da ste znači premijer, odnosno predsjednik vaše stranke HDZ-a je dao direktive svojim podređenima da isisavaju novac iz državnih firmi, ne u smislu znači da je netko njemu dao donaciju, ne, ne, ne, nego da isisava novac iz državnih firmi za što postoje nebrojeni svjedoci, dokazi, priznanja itd. a usprkos tome su sve presude pale. Ovo što vi nama stavljate na teret niti ima dokaza, niti ima … …/Upadica se ne čuje./… Ali gospodine ja vam govorim o objektivnom smislu, znači zašto DORH, vi pitate zašto DORH ne djeluje. Mi negiramo to, tvrdimo da toga nije bilo. Jesam i rekao sam isto to. Znači da to nije počinjeno. Dokaza nikakvih nema, svjedoka nema, sve je rekla kazala. To je kao da ja kažem da ste vi uzeli, ne znam da sam ja vidio da vi uzimate žute koverte sa 100 milijuna eura i vi kažete nisam i ja pitam zašto DORH njega ne istražuje. Pa nema argumenata za to, vjerojatno. Eto gospodine Borić, a što se tiče prvog dijela vašeg izlaganja ja vam moram, e što se tiče amandmana, mene je zvao Sinčić, rekao je Pernar kradi im vrijeme dok predam amandmana, da ja nisam krao vrijeme, da nisam ovdje govorio Živi zida ne bi predao amandmane. Ali kada smo već ušli u tu raspravu meni se svidjelo sa vama ovdje razgovarati i jednostavno,

malo ću prekinuti ovu familijarnu atmosferu smijeha i postaviti ću jedno, i nekoliko retoričkih pitanja. Prvo bi bilo znamo li razliku između zakonodavnog tijela, zakonodavnog uma i držimo li da su to …/Govornik se ne razumije./… zastupnika. Nadalje, je li Sabor mjesto u kojem će netko istresati povijest vlastite duše u tolikoj mjeri da je mogu sastaviti čitavo rodoslovno stablo, da mogu čak i saznati lokalitete gdje se nečija obitelj gdje je djelovala i što je radila na tom lokalitetu. Bez obzira što je petak popodne, što smo svi iscrpljeni ali ako ovo zakonodavno tijelo ovako raspravlja i donosit ćemo iscrpljene zakone ali i donosit ćemo i rezultirat ćemo revoltom kod građana. Odgovor na repliku zastupnik Pernar. **Pernar, Ivan (Abeceda)** Hvala vam još jednom na prilici što mi omogućavate da govorim i što je više replika, to je više vremena i to rasprava dulje traje. Ja vas pozivam sve da što više replicirate, da iskoristite svoje pravo kao zastupnika, ali moram napomenuti slijedeće ako su vam ove rasprave dosadne ili recimo ovo što ja pričam tko vas tjera da sad ovdje sjedite? Nitko, znači vi ste mogli otići sa rasprave broj jedan, broj dva mogli ste me pustit da ispričam što sam imao za ispričati, što sam se prijavio bez replika mi bi već bili gotovi. Ali vi to niste htjeli dozvoliti. Htjeli ste raspravu, htjeli ste akademsku diskusiju, Poslovnik je takav kakav jest, svatko ima pravo govoriti. Da li ja govorim malo više nego bi trebamo možda čak i da, međutim mora netko govoriti u ime ovih ljudi kojih ovdje nema. Ovi ljudi nemaju svoga glasa, oni su odsutni i osjećam dužnost na neki način i u njihovo ime dati obol ovoj raspravi. Moja je želja, velika da prilikom izmjene ovog zakona je netko pitao, budući volim raspravljati, evo gospodine Pernar što vi mislite o ovome. I možda sam mogao dati neku pametnu misao, sigurno bih vam dao. Vi smatrate, evo gospodin Borić kaže nema niti jedne pametne. To je subjektivan stav, ja mislim da ima. I možda smo mogli zajedno dati bolji prijedlog nego ovaj. Ali ne, mene nitko ništa nije pitao i zato tu raspravu umjesto na, sa predlagačem zakona u nekom tijelu koje donosi izmjene zakona vodimo raspravu sada ovdje u sabornici. Drugim riječima raspravu ne možete izbjeći, pitanje je samo gdje ćemo je imati. Hvala. **Petrov,

Evo mene čudi da se zastupniku koji je govorio preko 200 puta u ovom sazivu Sabora, dakle kolegi Pernaru govori da je neaktivan. A ja sada gledam malo te statistike, evo bivši ministar poduzetništva i obrta javio se za riječ čak jedan puta. I sada netko tko sjedi pokraj njega vama govori kako ste vi neaktivni zastupnik i kako niste spremni za raspravu. Dakle, taj argument mi je ovako malo čudan, inače postoje zastupnici koji su se javili nula puta. Tako da ja se pitam u Parlamentu da li mi imamo nijeme zastupnike ili kako? …/Upadica predsjednik: Zastupniče Bunjac ja bih samo, ispričavam se, upozorio bih da ne koristite …/… Evo, upozorio bih vas da ne koristite svoju repliku da biste replicirali na replike drugih./… Dobro, govorim zastupniku Pernaru kojemu je rečeno da je neaktivan. Ali dobro. Dakle ovdje se radi o tome da se pravosudna tijela koriste da bi se eliminirali politički protivnici. Ja vjerujem zastupniče Pernar da ste možda vi dijelom izazvali ovu današnju kako se zove, skidanje imuniteta baš zato što ste prije otprilike 10-ak dana rekli da ćete se možda kandidirati za gradonačelnika Zagreba i onda smo vidjeli da su istog vremena i HDZ i SDP odjednom postali koalicijski partneri, nema više vlast oporba kako bi vama skinuli imunitet. I tu vidimo ustvari da se dakle pravosuđe koristi za politiku a to me podsjeća na ona vremena, ne tako davna, kada je postojala jedna te ista optužnica sa praznom crtom za ime a u optužnici, koja se fotokopirala, i samo se nadopisivalo ime a optužnica je bila uvijek jedno te ista, narodni neprijatelj i društveno štetni element. I prema tome, vi se sada obranite od takve tvrdnje a takve su iste ove što ste vi sada tu nabrajali. To su stvari za koje možete optužiti apsolutno svakog građanina RH ako to želite. Ispričavam se, prije nego bude odgovor na repliku, zastupnik Miro Bulj je podigao povredu Poslovnika. **Bulj, Miro (MOST)** Gospodine predsjedniče, vodite sjednicu, članak 232., „Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.“. Stavak 2. „Ako se govornik udalji od teme dnevnog reda predsjednik će ga opomenuti da se drži teme dnevnog reda.“. Članak 3. „Ako se govornik i nakon drugog poziva ne drži teme dnevnog reda predsjedavatelj će mu oduzeti riječ. U tom slučaju zastupnik više ne može sudjelovati u raspravi o toj temi dnevnog reda.“. Pa molim vas da se pridržavate Poslovnika članak 232. Hvala zastupniku Bulju na tome što mi je pročitao Poslovnik umjesto da je samo rekao. A što se tiče upozorenja upozorio sam zastupnika Bunjca. Tako ide to po redu. Odgovor na repliku zastupnik Pernar. Vezano uz same amandmane, gospodin Borić, eto, ja bih samo htio reći, jer se nadovezuje i gospodin Bunjac na to, ne radi se o tome da ja ne bih htio dati recimo amandmane neke posebne. Božo (MOST)** Ja vam moram izreći opomenu. Ja sam zaista, upozorio sam vas prošli put da se držite teme i da ću vas sljedeći put morati upozoriti. Molio bih da odgovarate na repliku a ne na repliku gospodina Borića.

nego se radi o tome da sam svjestan toga da će mi kolege iz HDZ-a moje amandmane odbiti jer svi razumski argumenti koje ja dajem za njih su bezvezni, a i kad sam dao konkretan amandman kao na primjer da se ugostiteljima ne digne PDV oni su jednoglasno to odbacili. odbacili. I onda se čini, lažan privid se daje da nema od moje strane nekog konstruktivnog doprinosa raspravi već kao samo Pernar priča, Pernar priča, Pernar priča, Pernar niš' ne radi. Dame i gospodo, evo ja pozivam evo gospodina Bunjca kao svjedoka pogledajte hoće li vladajući prihvatiti naš amandman, amandman Živog zida. Sve dok, oni će ignorirati naše amandmane potpuno je svejedno jel' mi dajemo jedan amandman ili kao što je napravio SDP kada je zatrpao sa valja 30 amandmana Vladu znajući od početka da će svi amandmani biti odbačeni. Znači, mislim da bi trebali ipak dići jednu razinu kako bih to rekao demokracije u ovom Domu i da bi se trebalo malo više uvažavati ako ne već mišljenje, onda barem prijedlozi oporbe ako su konstruktivni. Jer na kraju krajeva zajedno smo gledali raspravu kad je bila, kad se glasalo o amandmanima. HDZ je odbijao čak i MOST-ove amandmane što me šokiralo. Evo hvala. Hvala. Zastupnik Stevo Culej zatražio je repliku. ne boli mene što si ti gnjavio i šefa i stanicu ovdje, nema veze, ima dana više neg' kobasica kako kažu. Nadam se samo da ovo gledatelji Hrvatske televizije ne gledaju naši, Hrvatice i Hrvati. Ali koliko vrijedi tebi govoriti ja ću samo reći ovo. Kad si izjavio u Bijeljini da priznaje sve bivše Republike ex Jugoslavije, da govoriš srpsko-hrvatskim jezikom, da je za tebe najveći domoljub Milorad Pupovac i onaj drugi do njega što tu, što sad fali. Ja ću tebi reći, ovaj zakon od MOST-a prijedlog koji su oni napisali, sve te stavke koje si ti ovdje ispredavao, ispričavam se ismijavao na svoj način, imaju jako uporište u onome dijelu povijesti koji ti ne znaš. I zato i tako djeluješ. Kada kažeš o uspostavi ropstva gdje ima uspostave ropstva. Bilo je, a mnogi taki će se, moguće i kandidirati, abolirani su. Da je bilo ubojica bilo je. Mučitelja, bilo je. I mnogi će se abolirati, možda će i proći. Upravo zbog takih i ovakav prijedlog je donesen. Probaj se naučiti do onog vremena kad si odrastao šta se događalo u Hrvatskoj da možeš nas poučiti na svoj način ovdje. Ali malo pazi kad govoriš o takvim stvarima, jer mnoge ljude vrijeđaš kolega Pernar. Odgovor na repliku zastupnik Pernar. **Pernar, Ivan (Abeceda)** Pa u svakoj kulturnoj, civiliziranoj zemlji ljudi koji su mučili, ubijali, držali u ropstvu itd. ne bi ni bili u poziciji da se kandidiraju na izborima. A mi imamo situaciju da su takvi ljudi, ne znam jesu li abolirani, odnosno za što se točno aboliralo. Ali znam da oni koji jesu činili ružne stvari, užasne zločine se ne procesuiraju. A ja pitam tko kontrolira pravosuđe? Jesu li to upravo na kraju krajeva ljudi iz HDZ-a i na kraju krajeva vi zabranjujete tim ratnim zločincima da izlaze na izbore, a glavni državni odvjetnik gospodin Cvitan kaže mi nemamo resursa za njihovo procesuiranje. Zašto nema? E zato jer se bave sa mnom. Znači, vi napravite zakon koji u tori izgleda savršeno, koji će zabraniti našim učiteljima, ljudima koji strijeljaju ratne zarobljenike i ne znam što sve ne kandidiranje na izborima s jedne strane, ratnim profiterima itd. A s druge strane u Hrvatskoj ne postoji niti jedan pravomoćno osuđeni ratni profiter. Oni koji su mučili, ubijali, silovali u ratu itd. oni nisu pravomoćno kažnjeni, nisu nikad čak ni procesuirani. I zapravo imamo osjećaj da se ovdje radi zakon da bi se tobože zadovoljila forma, da bi se dalo dojam društvu evo vidite mi se na taj način borimo ne znam protiv ratnih zločinaca, ratnih profitera itd. A u stvarnosti te ljude nitko ne procesuira, oni idu komotno i dalje na izbore itd. Hvala. Jedna iznenađujuća stvar. Povreda Poslovnika za gospodina Pernara. **Bunjac, Branimir (Živi zid)** Hvala predsjedavajući. Prekršen je član 238. Poslovnika od gospodina Culeja. **Petrov, Božo (MOST)** Ispričavam se, trebali ste reagirati u trenutku kada je gospodin Culej bio. Ne, nemate pravo i molim vas da nastavimo dalje. Što se tiče nastavka sudjelovanja završnu riječ u ime Kluba zastupnika Živog zida ima predstavnik Ivan Pernar. Hvala vam predsjedavajući. I prije nego nastavim htio bih vam reći jednu pohvalu, a to je što ste dozvolili gospodinu Culeju da govori slobodno ono što smatra bitnim jer je ovo najviši Dom i jedino tijelo gdje zapravo ljudi mogu na glas govoriti da ih svi drugi čuju bez straha od cenzure ono što misle, odnosno ono što imaju za reći. Isto tako kada sam govorio sa, imao raspravu sa Miroslavom Tuđmanom

Htio sam samo reći da predsjedavajući ispravno postupa time što nekada dozvoljava zapravo da se daju replike i da se govori možda ponekad nešto što se čini van teme, a što zapravo je vezano uz temu. Jer tema u suštini mojeg izlaganja su bile izmjene Zakona o lokalnim izborima. I ta kaznena djela na koje je gospodin Culej i pokušao ukazati. Znači, mi smo tijekom ove rasprave došli do zaključka da je razlog zašto su se ta kaznena djela stavljaju u proceduru, odnosno barem je gospodin Culej tako dao do znanja da se spriječi one koji su u Domovinskom ratu činili ratne zločine protiv zarobljenika itd. ubijali ljude, silovali, da im se zabrani izlazak na izbore. Međutim problem je opet se vraćamo na pravosuđe, na pravosuđe jer gledajte hrvatsko pravosuđe je veći problem ste vi koji ste navodno uopće ne tvrdim da ste krivi niti vam to predbacujem, koji ste navodno ne znam sudjelovali u tom skidanju ćiriličnih ploča ili ja koji sam šarao grafit nego netko tko je držao neku ženu u ropstvu, silovao ju koji je ubijao ratne zarobljenike itd., itd. koji je otimao ljude, to su užasne stvari. I moramo si postaviti pitanje zato DORH smatra prioritetnim odnosno ima dovoljno resursa, ljudi, vremena itd. za procesuiranje i vas i mene koji ste realno gledano napravili čak i da jeste, po meni nije neki niste ne znam kak, čak i da jeste krivi ne vidim neku golemu štetu od vašeg čina, isto kao što kod mojeg se radi o beznačajnom djelu, a za ozbiljne stvari za to se ne skida imunitet. Znači da nekome ovdje iz reda HDZ-a skidao imunitet zato jer je pokrao HEP, HAC, Croatia-u osiguranje, ne znam koju već državnu firmu ili koje ministarstvo svi kolege iz našeg kluba zastupnika odnosno dva partnerska kluba zastupnika nas je sedam, glasali bi za skidanje imuniteta. Ali u vašem slučaju niti jedan naš kolega nije glasao za to da se vama skine imunitet jer nam je jasno da su motivi političke prirode zašto se taj proces vodi. I na kraju krajeva ono što je najstrašnije vama su vlastite kolege

I htio bih samo reći da mislim da je trebalo više konzultacija napraviti, da je trebalo više razgovora sa zastupnicima i da je trebalo ići barem da se svaki klub zastupnika ubuduće kada se rade ovakve izmjene izbornog zakona, da se pozove predstavnika svakog kluba zastupnika i da se pokuša naći neki konsenzus jer u suprotnom se nalazimo u situaciji da imamo ovakve maratonske sjednice i maratonske rasprave, a mogli smo jednostavno ovu raspravu imati van ove saborske govornice i mogli smo već odavno izglasati i ovaj zakon itd. Želim još jednom napomenuti, da predložene izmjene zakona smatramo neprihvatljivim jer ne ulaze u samu bit kaznenog djela, to je ono što sam govorio da Sanader, Vidošević, Kalmeta, Kirini i cijela ekipa mogu ići na lokalne izbore dok za razliku od njih ljudi koji su recimo osuđeni iako su suđeni za minorne stvari odnosno gdje nije bilo štete čak i prema priznanju državnog odvjetništva u slučaju Andre Vlahušića neće se moći kandidirati na izborima i Prije nego pređemo na jednu repliku od strane zastupnika Mire Bulja morao bih samo podsjetiti ponovo gospodina Pernara da uvrsti u dnevni red sjednice. i da je to isto demokratsko pravo svakog saborskog zastupnika kao što je demokratsko pravo da to ne napravi kao što je to poznavanje ili ne poznavanje Poslovnika. Drugim riječima, predlagatelj nema potrebu ići moliti klubove saborskih zastupnika da daju amandmane nego se podrazumijeva ukoliko nisu dali amandmane da ih taj zakon niti ne interesira. Zastupnik Miro Bulj zatražio je repliku. Gospodine Pernar spominjali ste slučaj gospodina Culeja, nije tu među nama. Stiv Culej je dao ogroman doprinos u oslobođenju RH kroz Domovinski rat i zaista vaša nabrajanja su besmislena i dobro vam je kazao, pokušali ste se sada izvući ali zaista Hrvatska je demokratska država, nažalost pravosuđe nije odrađivalo posao i zaista nije tamo kada ste išli u beogradsku skupštinu ovdje je nemoguće kao što je u Srbiji recimo u Srbiji je glavni suradnik četničkoga vojvode predsjednik Vlade. Sada zamislite, možda ima dvojno državljanstvo netko sličan i može se kandidirati u RH sa područja Srpske krajine zločinci koji su klali, a možda brojni i žive još uvijek, ne možda nego najvjerojatnije i zasigurno non stop se pozivati na te ploče koje su se politički motivirano htjele postaviti u Vukovaru da bi se provocirale žrtve iz Domovinskoga rata je presedan. I zaista ovim zakonom to mi unosimo i možda niste dobro pročitali. To je u ovome zakonu uneseno da ti ljudi koji su radili ta zlodjela u Domovinskome ratu i zločine ne mogu se kandidirati. Vi možete dati amandman da mi to skinemo, možda kada budete išli u beogradsku skupštinu, banjalučku možda vam dadu oni prijedlog da se skine, imate i to pravo, možda dobijete i priznanje tamo, možda budete još veća zvijezda. Ali je činjenica da Stiv Culej i ljudi koji su branili ovu domovinu zaslužuju da ovaj prijedlog podrže bar isključivo zbog toga što su zločinci još uvijek moguće ratni da se kandidiraju. Hvala lijepo. Završnu riječ u ime predlagatelja ima Robert POdolnjak. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici. Završna riječ u ime predlagatelja. Zahvaljujemo na svim konkretnim sugestijama na ovaj konačni prijedlog zakona Naročito amandmanima koje je podnijela Vlada Republika Hrvatske koje ćemo naravno pažljivo razmotriti i o njima se očitovati prije glasovanja. Želimo naglasiti da smo dobili i amandman na konačni prijedlog zakona od Kluba zastupnika Živoga zida i SNAGA-e, dakle to je jedini amandman određenog kluba zastupnika. U navedenom amandmanu treba istaknuti da Klub zastupnika zahtijeva čak i rigorozniji pristup zabrani kandidiranja osoba osuđenih za određeno kazneno djelo navedeno u Katalogu kaznenih djela nego što je predviđeno i našim konačnim prijedlogom zakona. A u amandmanu se predlaže da se izostave riječi dakle da je osoba osuđena na kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 mjeseci. Dakle, kada bi se taj amandman prihvatilo značilo bi da sve osobe osuđene za kazneno djelo bez obzira na vremensko trajanje bi imale zakonsku zabranu kandidiranja, dakle daleko strože nego što u našem konačnom prijedlogu. O tome ćemo se dakle morati izjasniti, ali kada se budemo konzultirali i sa pravnim stručnjacima i nadležnim osobama recimo u Ministarstvu pravosuđa. Nadalje, u amandmanu Živoga zida se predlažu i dodatna kaznena djela koja bi bila zapreka za kandidiranje. traži se proširenje Kaznenog kataloga kaznenih djela i to sa svim kaznenim djelima kvalificiranim kao zločin iz mržnje i kazneno i prekršajno djelo nasilja u obitelji. O tome ćemo se također izjasniti i smatramo da ove dopune zavrjeđuju pažnju naročito kaznena djela nasilja u obitelji. No do glasovanja o ovom zakonu ćemo dati konačan stav na koji način se može prihvatiti ovaj amandman. I na kraju moramo reći vezano uz određene rasprave koje su ovdje bile o tome da mi ne sankcioniramo osobe koje nemaju pravomoćnu osudu osudu za kazneno djelo i ne možemo zabraniti kandidiranje osoba koje nemaju pravomoćnu sudsku presudu. To je jasno istaknuto u svim dokumentima venecijanske komisije koji postoji i u Kodeksu dobre prakse u izbornim stvarima pa i u posljednjim izvješćima koji govore o isključenju pojedinih osoba od kandidiranja u parlamentu. Jedino osobe koje su pravomoćno osuđene za određeno kazneno djelo propisano zakonom ili Ustavom, može im se ograničiti i i zapriječiti kandidiranje. To je, dakle, uvjet, u tom smislu se osobe koje nemaju pravomoćnu presudu mogu se kandidirati na izborima.

Nikola (MOST)** Hvala predsjedniče. Kolega Podolnjak, nakon ove duge i zanimljive rasprave koja nas je malo i izmorila, ja sam zbunjen. Znači, gospodin Pernar je kroz cijelo ovo vrijeme, znači naš kolega, govorio da smatra da je ovo u biti atak na ljude koji se žele kandidirati, da ne trebamo to ograničavati, a iz njegovog kluba je stigao amandman u kojem se traži da se pooštre još uvjeti. Ako je netko osuđen samo na jedan dan da se ne može kandidirati. Ja sad ne znam koji je stav Živoga zida, evo vidim da je tu ostao kolega Bunjac. Ne znam je li se javio za repliku pa ne može ni odgovoriti, ali ja sam jako zbunjen i ne znam u biti koji je stav Kluba zastupnika Živog zida, ali drago mi je da daju amandmane na ovaj naš prijedlog što znači da podržavaju zakon i traže da mi još pooštrimo te mjere i uvedemo u katalog još neka kaznena djela zbog kojih se ljudi ne bi mogli kandidirati na izborima. Odgovor na repliku zastupnik Podolnjak. **Podolnjak, Robert (MOST)** Zahvaljujem kolegi Grmoji. Ono što je jedino relevantno to je službeno podnijeti amandman na konačni prijedlog zakona. O njemu se očitujemo, on je mjerodavni dokument Kluba zastupnika Živoga zida. Očito je da kolega Pernar nije govorio u ime kluba zastupnika nego da je njegov predsjednik gospodin Sinčić podnio ovaj amandman koji je službeno zaprimljen i o njemu smo se očitovali. Zahvaljujem zastupniku Podolnjaku. Ovim zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Sutra nastavljamo u 9,30 Prva točka je rasprava o proračunu. Molio bih da podsjetite na to kolege SDP-a i HDZ a budući da ih danas nema tu, ili sad na kraju nema tu, i u ovom trenutku čestitam i rođendan državnoj tajnici Maji Grubiši. … /Pljesak./